Точката, която предстои да разгледаме, е осма – Първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител е Министерският съвет, съвет, 16 декември 2011 г. Имаме три доклада на три комисии. Най-напред ще се запознаем с доклада на Комисията по здравеопазване. Заповядайте, госпожо Дариткова.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

102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 15 февруари 2012 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, декември 2011 г. На заседанието присъстваха д-р Стефан Константинов – министър на здравеопазването, представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и представители на неправителствени и съсловни организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването. Той информира присъстващите, че с него се цели ограничаване употребата на енергийни напитки от подрастващите, поради съдържанието на вещества с неблагоприятен ефект върху здравето на децата. Със законопроекта се предвижда забрана за продажбата на енергийни напитки на лица под 18-годишна възраст и забрана за реклама на енергийни напитки, насочена към тази възрастова група. Доктор Константинов изтъкна, че друга важна промяна, която се предвижда със законопроекта, е въвеждането на забраната за тютюнопушенето в закритите обществени места и на изрично изброените открити обществени места, като изключение се допуска единствено в обособени помещения на летищата. хода на дискусията бе отбелязано, че законопроектът урежда проблема с невъзможността да се сформират детски експертни лекарски комисии, поради липсата на кадрова обезпеченост. Обърнато бе внимание, че затрудненията при създаването на детските експертни лекарски комисии е довело до трудности при освидетелстването и преосвидетелстването на деца до 16-годишна възраст. Членовете на комисията се обединиха около становището, че забраната за тютюнопушенето на обществени места е сериозна стъпка към ограничаването на негативните последици за здравето на хората и е сериозно постижение в областта на профилактиката и превенцията. Обсъдено бе становището на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, които настояват да не бъде променян настоящият ограничителен режим до 2014 г., тъй като от въвеждането му в края на 2010 г. са инвестирани около 50 мил. евро за покриване на нормативните изисквания към обособените помещения за пушене, както и че бизнесът се нуждае от стабилна и предвидима среда. Изразено бе безпокойство както от народните представители, така и от представителите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, че е налице необходимост от прилагане на нотификационна процедура по Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти, и правила относно услугите на информационното общество по отношение на забраните, касаещи енергийните напитки. Представителят на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма информира народните представители, че процедурата е с продължителност най-малко три месеца, през които Европейската комисия и другите държави членки имат право да изразят подробни становища и/или да правят коментари. Предложено бе преди приемането на законопроекта да се реализира нотификационната процедура, тъй като липсата на нотификация представлява неизпълнение на задълженията по Договора за функциониране на Европейския съюз и се санкционира, като е възможно срещу българската държава да започне наказателна процедура. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” - 17, „против” и „въздържали се”- няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Законопроект

внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 март 2012 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември На заседанието присъстваха: госпожа Десислава Атанасова – министър на здравеопазването, д-р Димитър Димитров – Министерство на здравеопазването. Госпожа Атанасова представи мотивите за изготвяне на законопроекта. Предложени са три групи изменения. На първо място се предлага забрана за продажба на енергийни напитки на лица под 18 години, на лица в пияно състояние, както и на територията на детски градини, училища, общежития за ученици, лечебни заведения и по време на спортни и обществени мероприятия. Въведена е легална дефиниция на понятието „енергийна напитка”, както и забрана за реклама на такива напитки, насочена към лица под 18-годишна възраст. Втората група промени е свързана с въвеждането на забрана за тютюнопушене на закрити обществени места, както и на изрично изброени открити обществени места, като например училища и детски градини. Предвидено е забраната да влезе в сила от 1 юни 2012 г. Третата група промени се отнася до закриването на детските експертни лекарски комисии, като се предвижда освидетелстването на лица до 16-годишна възраст да се извършва от териториалните и националните експертни лекарски комисии с участието на специалист по детски болести. Госпожа Атанасова поясни, че не е спазена процедура по нотификация на някои от текстовете, отнасящи се до употребата на енергийни напитки, което е изискване на Европейския съюз. Получени са писмени становища от Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Държавна агенция за закрила на детето, Съвета за електронни медии, Асоциация на рекламните агенции в България, Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори, Коалиция за живот без тютюнев дим, Националния съвет за саморегулация, Българския лекарски съюз, Център за защита правата в здравеопазването и Дружество на кардиолозите в България, които подкрепят законопроекта. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, Асоциацията на хранителната индустрия в Австрия, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Българската асоциация на рекламодателите не подкрепят законопроекта. дискусията взеха участие народните представители проф. Станислав Станилов, Ивелин Николов, Стефани Михайлова, Хамид Хамид, Галина Банковска, Снежана Дукова, Георги Терзийски и Огнян Стоичков. Народните представители се обединиха около мнението, че предлаганите промени регулират отношения от висок обществен интерес и приветстваха предлаганата забрана за продажба и реклама на енергийни напитки на лица под 18-годишна възраст, както и забраната за тютюнопушене на обществени места. Посочена бе необходимостта от добавяне на „работните места” към забранените за тютюнопушене обществени места, като в същото време бе изразено притеснение относно изразходваните от собствениците на заведения средства за разделяне на помещенията за пушачи и непушачи при предишното изменение на Закона за здравето. В хода на дискусията беше обсъдена важността на спазването на нотификационната процедура по отношение на енергийните напитки и притеснението относно евентуални неблагоприятни последици за България. Предложено бе и включването не само на енергийните напитки в обхвата на забраната за продажба и реклама, но и на енергийните храни (бонбони). Във връзка със закриването на детските експертни лекарски комисии комисии бе изказано мнението, че е належаща реформа в тази сфера, особено с оглед липсата на специалисти по детски болести за сформиране на специализираните детски комисии, но бе изразено притеснение относно тежестта на мнението и правомощията на специалиста по детски болести в общите състави на тези комисии. След приключване на дискусията и проведено гласуване с резултати: „за” - 13 гласа, „против” и „въздържали се” - няма, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване

На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 22 февруари 2012 г., бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г. На заседанието присъстваха от: Министерството на здравеопазването – д-р Кирил Добрев, заместник-министър, д-р Димитър Димитров, директор на дирекция „Обществено здраве”, Таня Андреева, началник на кабинета на министъра; Министерството на културата – Милда Паунова, директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”, Боян Милушев, парламентарен секретар; Съвет за електронни медии – Доротея Петрова, юрисконсулт; Българското национално радио – Елица Иванова, юрисконсулт. От името на вносителя законопроектът бе представен от д-р Кирил Добрев. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето се предлага въвеждането на законодателни мерки за ограничаване употребата на енергийни напитки от деца; забрана за тютюнопушенето в закритите обществени места, както и на изрично изброени открити места; регламентиране на изискванията към водоспасителната дейност

Със законопроекта се предвижда забрана за реклама на енергийни напитки, която: е насочена към лица под 18-годишна възраст, както и излъчването й в предавания или публикуването й в печатни издания, предназначени за тях; използва лица под 18 годишна възраст като участници в такава реклама; свързва употребата на енергийни напитки със спортни и физически постижения; съдържа неверни твърдения относно полза за здравето. Рекламата на енергийни напитки трябва да бъде съпроводена изрично с предупреждение: „Не се препоръчва за лица под 18 годишна възраст”. Предлаганата забрана е мотивирана с обстоятелството, че децата са рискова група, за която се наблюдават неблагоприятни ефекти при прием на кофеин (съдържащ се в енергийни напитки) и то при много по-ниски дози, отколкото при възрастните. Комбинираният прием на енергийни напитки с алкохол и/или наркотични вещества крие значителен здравен риск, особено при млади хора, тъй като стимулиращият ефект на енергийните напитки „маскира” токсичното действие на алкохола и наркотичните вещества. С измененията в законопроекта в чл. 218 се предвижда и увеличаване размера на санкциите, касаещи продажбата и рекламата на алкохолни и енергийни напитки. По време на дискусията народните представители предложиха: при рекламата на енергийни напитки към предупреждението „Не се препоръчва за деца под 18-годишна възраст” да бъде добавено „и бременни жени”; да бъде завишена долната граница на предлагания размер на санкциите. Повдигнат бе и въпросът дали е необходима нотификационна процедура по отношение на промените, касаещи енергийните напитки; разисквана бе и темата за пълната забрана за тютюнопушенето. От представителите на Министерството на здравеопазването бе отговорено, че ако има текстове или срокове, които са в нарушение на хармонизирането на българското законодателство с европейското, имат готовност за корекция на текстовете в законопроекта между първо и второ гласуване. становищата си Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Националният съвет за саморегулация, Асоциацията на рекламните агенции – България и Европейският алианс за стандарти в рекламата подкрепят предложените промени и предлагат да бъде въведен механизъм на ко-регулация на рекламата и търговската комуникация по подобие на този в Закона за радиото и телевизията по отношение на търговските съобщения. След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 12 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г.” Благодаря Госпожо министър, ако желаете, имате възможност да представите законопроекта. Заповядайте. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Разбира се, достатъчно коректни бяха докладите на комисиите, които са разгледали Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Отразили са всички бележки, които бяха направени при разглеждането, затова ще бъда съвсем кратка. Основните промени са в няколко аспекта. На първо място е забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. На второ място е забраната за продажба и реклама на енергийни напитки, която е насочена към лица под 18-годишна възраст.

като се предлага освидетелстването на децата до 16-годишна възраст да се извършва от общите състави на ТЕЛК, с участие на специалист по детски болести. По тази тема бих искала да кажа, че към настоящия момент на практика детските експертни лекарски комисии не извършват експертиза на вида и степента на увреждане на деца до 16 годишна възраст и не издават експертни решения, тъй като има много сериозен проблем и редица затруднения при създаването на експертните лекарски комисии, които касаят определяне на експертизата за деца. В много области на територията на страната не могат да се сформират такива, така че това налага да се преосмисли необходимостта от съществуването на ДЕЛК, както и тяхната кадрова обезпеченост, сформирането и функционирането им. Както вече казах, другата промяна касае разпоредбата на § 2, с който се регламентира забраната за продажба на енергийни напитки на лица под 18 години, на лица в пияно състояние, на територията на детските градини, училища, общежития за ученици и лечебни заведения, както и на спортни прояви. С разпоредбата на следващия параграф се предвижда и забраната за реклама на енергийни напитки, насочена към лица под 18 години. Вследствие на данните от Национално проучване за храненето при учениците от 2010 г. се очертават редица проблеми с употребата на енергийни напитки от деца в България, което наложи и законодателна инициатива, както и въвеждане на регулаторни мерки. Безспорен факт е, че когато са правени предложенията за промяна в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, не е била предвидена

промените в Закона за здравето за забраната за тютюнопушенето в закрити обществени места, за Министерството на здравеопазването е важно да провежда тази политика с цел

Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте,

господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Явно на мен се пада честта да открия дебатите по първото четене на този законопроект.

да бъда опозиция. Подкрепих го в неговите три аспекта. Считам, че това е правилна политика, правилна позиция. Ще се спра по-конкретно на аспекта за забраната на тютюнопушенето в закрити обществени помещения. Естествено, че това беше необходимо да се направи. Аз го подкрепям. Ще го подкрепя и в залата. Не мога обаче да се въздържа да не направя два коментара. Първият е да поздравя новия министър за решителността, която проявява, и за това, че на нея й се пада честта да внесе този законопроект. Второ, да не отправя своята критика по отношение на управляващото мнозинство и на Министерския съвет за това, че за три години управление проявяват изключително нерешителна политика, защото това решение в момента влиза една година след решението, с което приехте заведенията да бъдат разделени за пушачи и непушачи. Дребният и средният бизнес, към които се числят обикновено собствениците на кафета и ресторанти, инвестира десетки милиони левове, за да може да се удовлетвори това решение, което беше прието. А това определено беше в ущърб на бизнеса, защото сега всички тези преустройства, преграждания, инсталации стават излишни. Ето защо не мога да не отправя критика за тази нерешителна политика на ГЕРБ, която се провежда вече в продължение на три години. Тази политика още миналата година трябваше да бъде реализирана и забраната трябваше да настъпи още миналата година, а не след това половинчато решение Вие да нанесете този удар на дребния и средния бизнес и чак сега да вземете нужното и необходимото решение, което е по изискване по отношение на европейското поведение и по отношение на опазването на здравето. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Терзийски. Има ли реплики?

уважаеми колеги! Преди да направя своето изказване, искам да декларирам, че нямам конфликт на интереси. Не съм в този бизнес, не притежавам нито магазин, нито склад за тютюневи изделия, нито самият аз съм пушач. Това беше важно да се знае. Нямам конфликт на интереси.

Умишлено не го направихме. Съобразихме се с желанието на бизнеса, с условията, в които се развиваше тогава, с тезите и мотивите, че решението, което ние щяхме да вземем, щеше да се отрази по някакъв начин на дребния бизнес. Оказа се, че това забавяне по никакъв начин не е допринесло за развитието.

старите обороти са се възстановили. Така че не мога да се съглася с тезите, изтъкнати досега в пленарната зала и в медиите, че този закон в този му вид и с тази философия ще ликвидира бизнеса. Напротив! Смятам, че той ще даде своите плодове и бизнесът ще се развива, защото не този закон спъва бизнеса, а много други, които ние сме приели. Защо трябва да се гласува този закон? Защото факт, който никой не може да оспори, че тютюнопушенето вреди на здравето на пушещите, но също така в не по-малка степен вреди и на тези, които имат нещастието да бъдат до пушачите в една задимена зала.

милиона) са имали неблагоразумието да работят или да бъдат в такава атмосфера. Сам по себе си този факт показва, че

не трябва да се говори само за пари, само за икономика, бизнес и финанси, а трябва да се говори за най-важния капитал на една нация – здравето. Смятам, че този закон е важен. важен. Изключително е необходимо да бъде приет час по-скоро. Нямаме никакви сериозни мотиви да го отлагаме, защото той ще възстанови отново моите права бидейки в любимото си заведение, да дишам чист въздух и да се радвам на своята свобода. Ето защо аз апелирам: всички в тази зала, а и тези, които са в кулоарите, да дойдат и да го подкрепят, защото законът е изключително важен! Благодаря.

не в момент на криза, когато малките заведения и обекти едва живеят. Безсмислено е ние допълнително да нарушаваме техните приходи. Ще Ви дам пример. Преждеговорившият колега каза, че са забелязани спадове на оборота от 4-5 седмици. Не е вярно!

И преди предложих нещо, което никой от Вас не пожела да изслуша. Дайте да направим заведенията за непушачи, които бъдат определени, да не плащат данъци, а тези, в които се пуши, да плащат завишени 4-5 пъти данъци. Само че никой не пожела! Аз Ви уверявам, че тогава парите, които влизат в хазната, щяха да са поне толкова. Тук бе казано, че едва ли не пушачите дискриминирали непушачите. Да, донякъде е така, само че кой пречи на непушачите да преминат в залата за непушачи? Никой! Пак казвам – аз не съм пушач, но смятам, че приемайки сега този закон, ние за пореден път ще утежним бизнеса, и то не на големите вериги, не на олигарсите, не на богатите, а на онези, които едва си изкарват хляба, които сутрин отиват и работят в кафето си и разчитат днес да изкарат 20 лв., за да си купят хляб.

колеги! Господин Гумнеров, не е вярно, което казвате за годината и половина. Няма такова нещо. Няма такива факти. Статистиката показва леки промени – лек спад в рамките на два-три месеца, няколко седмици, както каза колегата. Това е статистиката от много страни. Недейте да спекулирате с тези цифри. Единствените, които губят от забраната на тютюнопушенето, са производителите и търговците на тютюневи изделия. Ако Ви е направило впечатление, те обаче не се появяват на сцената.

не е сега моментът. Ако човек погледне, не би следвало да правим никакви промени, защото, разбирате ли, винаги има нещо, което е по-важно и по-спешно в момента. Сега е моментът. Ние пропуснахме няколко момента. Сега е моментът. Благодаря. Господин Тодор Димитров има втора реплика. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Уважаеми колега Гумнеров, имам само една реплика към Вас. В момента гледаме законопроекта на първо четене. Той не включва единствено и само забраната за тютюнопушенето. Тук има и други важни параграфи, които според мен трябва да подкрепим на първо четене. На второ четене, ако имате съображения и сте против конкретния параграф, може да гласувате „против”. Така че Ви призовавам да подкрепим Закона за здравето на първо четене, а на второ четене може да

ако това Ви говори нещо. Що се отнася до самата статистика, искам да Ви уверя, че статистиката е много разтегливо понятие. Според статистиката в България трябва да живеем по-добре от средния европеец, но на практика животът ни не е толкова добър.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще бъда съвсем кратка, защото чух оттегчени възгласи, но все пак темата е важна. Не е лесно да се забрани в България пушенето. Факт е, че и предишните управляващи са заложили отлагателен срок за действието на този закон, така че ние дойдохме в заварено положение. Изразявайки икономически съображения, въведохме ограничения, които да осигурят

като за дебат между пушачи и непушачи – това е дебатът за здраве или за нездраве. Инвестирайки в здравето на гражданите, ние осигуряваме инвестиции с висок дивидент в бъдещето. Не може да има никакви икономически съображения, които да правят това наше намерение с отлагателен срок във времето. Призовавам Ви да го направим именно сега, защото демографските условия, застаряването на нацията ни всички тези фактори, които впоследствие ще оказват сериозен икономически натиск върху системата на здравеопазване, е възможно да бъдат облекчени с превантивна мярка, която наистина да гарантира здравословна жизнена среда. Призовавам Ви да подкрепите на първо четене законопроекта и заради забраната за пушене в закритите обществени заведения, и заради другите текстове, които съществуват. Дебатът ще продължи, но аз смятам, че това е сериозна стъпка напред в условията на финансова криза за постигане на по-добра профилактика и превенция и за по-добро здраве на нацията. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ:

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, ще Ви запозная с проектите за решения: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 1. Освобождава Ирена Любенова Соколова от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ като член на Интерпарламентарната асамблея по православие.

и буква „с” и чл. 26 от статута на Съвета на Европа РЕШИ: 1. Освобождава Красимир Неделчев Минчев от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ като основен представител и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 2. Освобождава Александър Руменов Ненков от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ като заместващ представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 3. Избира Александър Руменов Ненков от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за основен представител и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

в състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, така както беше докладвано. Режим на гласуване.

Избира Емил Йорданов Радев за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Колеги, тук трябва да уточним, че става въпрос само за решение за попълване състава на комисията, а не и ръководството, както е в заглавието. Заглавието следва да се чете по следния начин: „РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика”. Това е редакционната поправка. Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване предложения

ДИМИТРОВ (ГЕРБ): „РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по здравеопазването Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България

и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Красимира Щерева Симеонова и Иван Йорданов Божилов като членове на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. 2. Избира Снежана Георгиева Дукова за член и заместник-председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. 3. Избира Петър Иванов Даскалов и Валери Маринов Ангелов за членове на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.”

„РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Георги Иванов Андонов като член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. 2. Избира Златко Димитров Тодоров за член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.” Благодаря Ви. Има ли изказвания? Няма. Моля, режим на гласуване.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Диан Тодоров Червенкондев, като член на Комисията по бюджет и финанси. 2. Избира Антоний Венциславов Кръстев и Светлин Димитров Танчев за членове на Комисията по бюджет и финанси.” Благодаря Ви. Има ли изказвания? Не виждам заявки. Пристъпваме към гласуване на проекта за решение. Гласували

1. Освобождава Светлин Димитров Танчев и Красимир Неделчев Минчев, като членове на Комисията по външна политика и отбрана. 2. Избира Ангел Георгиев Даскалов и Михаил Ненов Николовски за членове на Комисията по външна политика и отбрана.”

„РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Ангел Георгиев Даскалов, като член на Комисията по труда и социалната политика. 2. Избира Красимира Щерева Симеонова за член на Комисията по труда и социалната политика.” Благодаря Ви. Не виждам заявки за изказване. Пристъпваме към гласуване.

и чл. 18, ал. 7, и чл. 20 ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Пламен Тенев Русев, като член на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. 2. Избира Диан Тодоров Червенкондев за заместник-председател на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. 3. Избира Георги Иванов Андонов и Доброслав Дилянов Димитров за членове на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.”

Михаил Ненов Николовски и Емил Йорданов Радев, като членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 2. Избира Александър Стойчев Стойков и Пламен Тенев Русев за членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”

12. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (вносител: Министерски съвет, съвет. Законопроектът е приет на първо четене на 21 декември миналата година. Следва продължение на второто четене. Госпожа Михайлова, стигнали сме до § 51. Да, господин председател. Параграф 51 е част от редакцията на § 41 по вносител, който съответно се превръща в параграфи от 43 до 58. Ние сме на § 51.

Емисионните норми по чл. 123, ал. 1, т. 1 при нормални експлоатационни условия: 1. не надхвърлят емисионните нива, определени в заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия; тези емисионни норми се отнасят за същите или за по-кратки периоди от време и за същите референтни условия като емисионните нива, определени в решенията, или 2. се различават от нивата по т. 1, но осигуряват съответствието на емисиите с емисионните нива, определени в заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия. (2) Съответствието по ал. 1, т. 2 се гарантира чрез извършване на мониторинг на емисиите и оценка на резултатите от контролния орган най-малко веднъж годишно. годишно. (3) Алинея 1 не се прилага, в случай че разходите по прилагането й не могат да бъдат обосновани с полза за околната среда поради: 1. географското положение на инсталацията; 2. характеристиките на околната среда в района на площадката; 3. техническите характеристики на инсталацията. (4) В случаите по ал. 3 емисионните норми не трябва да водят до значително замърсяване на околната среда и трябва да осигуряват постигане на висока степен на опазване на околната среда.

при изпитване и прилагане на най-нови техники за общ срок до 9 месеца. След изтичане на определения в разрешителното срок прилагането на техниката се прекратява или емисиите от дейността се привеждат в съответствие с емисионните нива съгласно определената НДНТ. Чл. 123б. (1) Едновременно с подготовката на проекта на комплексно разрешително компетентният орган по чл. 120, ал. 1 изготвя техническа оценка, в която обосновава приложимите условия в комплексното разрешително. Техническата оценка съдържа: 1. мотивите, на които се основава решението; 2. резултатите от консултациите, проведени преди вземане на решението, и обяснение за начина, по който са взети предвид; 3. заглавието на референтните документи и заключенията за НДНТ и приложими към съответната инсталация или дейност; 4. мотивите за определяне условията на разрешителното, включително нормите за допустими емисии, спрямо НДНТ и емисионните нива, свързани с тях; 5. при прилагане на чл. 123а, ал. 3 - конкретните причини за прилагането въз основа на критериите и условията на същата разпоредба. (2) В случаите по чл. 123, ал. 4 и 5 в техническата оценка компетентният орган по чл. 120, ал. 1 описва предоставените доказателства за приложимостта им. им. (3) В случаите по чл. 123а, ал. 3 в техническата оценка компетентният орган по чл. 120, ал. 1 описва предоставените доказателства за приложимостта й.”